**Friščić, Josip (HSS)** prelazimo na točku 12. To je - Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2008. godinu Podnositelj je Državni ured za reviziju. Državni ured za reviziju predao je ovo izvješće temeljem članka 11. Zakona o državnoj reviziji i članka 20. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata. Prijedlog dokumenta akta primili ste poštom. O tome se Vlada očitovala, imamo njeno mišljenje. Dokument je raspravio Odbor za financije i državni proračun. Izvještaj s odbora smo također primili. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospođa Šima Krasić, glavna državna revizorica. Izvolite uzeti riječ. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici, dame i gospodo. Pa evo, konačno dođosmo na red da ono što smo napravili drugi puta, reviziju financijskog poslovanja političkih stranaka da predstavimo u Saboru. Velim da predstavimo jer ovdje je vrlo teško o tome govoriti, ali ove godine mi je puno jednostavnije jer je manje nepravilnosti jer se to radi o parlamentarnim političkim strankama i samo se za njih podnose te financijske izvještaje. Od početka 2007. godine stjecanje i raspolaganje sredstvima za rad političkih stranaka nezavisnih lista i kandidata, financijsko poslovanje te nadzor nad financijskim poslovanjem propisani su novim Zakonom o financiranju političkih stranaka. podrazumijevaju aktivnosti revizije i inspekcije, nadležnost ureda, smo procijenili da se obavljaju revizija financijskih izvještaja i poslovanja kojom se obuhvaćaju djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo planiranja i financijskog poslovanja, financijski izvještaji i završni računi te prihodi i rashodi političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koji se, parlamentarnih stranaka i zastupnika u Saboru, kao i sve druge revizije dosada. Revizije financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih provedena je na jednak način i prema postupcima koji su utvrđeni Zakonom o državnoj reviziji i … /Govornica se ne razumije./… standardima i kodeksom profesionalne etike i državnih revizora. Ovdje treba naglasiti da je to malo više i kontrola, s obzirom da ako se primjenjuje i Zakon o financiranju političkih stranaka koji je rekao da treba pregledati i prihode i da treba pregledati i dokumentaciju tako da kod političkih stranaka u pravilu radimo pregled kompletne dokumentacije kako bi postigli jedan cilj koji nam je svima zadaća da se financijska sredstva troše u skladu sa zakonima i drugim propisima. Ciljevi revizije su bili provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja. Provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko-računovodstveno poslovanje. Provjeriti pravilnost stjecanja prihoda iz proračuna, dobrovoljnih priloga, članarina te iz drugih izvora. Provjeriti pravilnost izvršenja rashoda, odnosno jesu li sredstva korištene isključivo za ostvarenje ciljeva iz programa i statuta političkih stranaka? I provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija. Za potrebe ostvarenja spomenutih ciljeva postupcima revizije obuhvaćeni su financijski izvještaji, poslovne knjige, popis imovine, obveza, stjecanje prihoda, izvršenje rashoda te objava podataka na web stranicama. Provjereni su i donatori koji su ujedno i dobavljači subjekata revizije koji se financiraju iz U okviru ovog izvješća nalaze se i pojedinačna cjelovita izvješća o obavljenoj reviziji što su ih izradili ovlašteni državni revizori za 11 parlamentarnih stranaka i 4 nezavisna zastupnika, a ima ih ukupno 292 str. Mi dostavljamo cjelovita izvješća iz jednostavnog razloga što je članak 19. Zakona o financiranju političkih stranaka, a ovdje dajemo sažetke svih, rekao da su političke stranke i nezavisni zastupnici dužni sami objaviti određene podatke, završne račune, sve prihode, donatore, izvršenje rashoda. Znači sve se već nalazi na web stranicama političkih stranaka i nezavisnih lista koje mi kontroliramo. Prihodi 11 političkih stranaka su iznosili 114 milijuna 95 tisuća 456 kuna. Iz državnog proračuna je ostvareno 52 milijuna 325 tisuća 449 ili 45,9%. Iz proračuna lokalnih jedinica 33 milijuna 890 tisuća 150 kuna ili 29,7, ovdje vidimo da se većina prihoda ostvaruje iz državnog proračuna. Članarine

promidžbe i ostalo 77 milijuna 662 126 ili 69,2%, amortizacija milijun 681 tisuću 395 ili 1,5%, financijski rashodi 5 milijuna 611, donacije pomoći koje daju milijuna 646 732 i drugi rashodi 3 milijuna. Ukupni prihodi parlamentarnih političkih stranaka iznosili su 114 a rashodi 112 242 te je višak prihoda nad rashodima ostvaren milijun ukupno. Prihodi nezavisnih zastupnika, njih je četiri iznose milijun 404 756. Tu je većina prihoda iz državnog proračuna ili milijun

238, te donacije ili pomoći 578 tisuća 399. I nezavisni zastupnici su ostvarili razliku između prihoda i rashoda te višak prihoda iznosi 218 Najznačajnija područja u kojima su revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti kod političkih stranaka odnose se na planiranje, znači u odnosu na poslovanje, stjecanje prihoda i razrješenje rashoda a kod nezavisnih zastupnika revizijom nisu utvrđene nepravilnosti i propusti koji bi utjecali na istinitost i realnost financijskih izvještaja. U skladu s revizijskim standardima uobičajena je praksa institucija državne revizije na temelju utvrđenih činjenica izražena su mišljenja o financijskim izvještajima i o poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Za političke stranke izraženo je šest bezuvjetnih mišljenja a pet uvjetnih, a za sve nezavisne zastupnike izraženo je bezuvjetno mišljenje. Ja ovdje moram naglasiti da ovdje u reviziji financijskog poslovanja političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata došla je do izražaja i uloga državne revizije. Naša je zadaća da se sredstva koja su iz proračuna koriste u skladu sa zakonom ekonomično, racionalno i prema svojim programima. Znači, prošle godine je bilo puno znatno više nepravilnosti da su stranke u pravilu postupile po tim nepravilnostima i sada ih je veoma malo, znači da je i revizija postigla onu osnovnu zadaću. Jer naša zadaća nije napraviti nego pomoći da se sredstva koriste u skladu s propisima i zakonima koji su tu. I tu se ovom ostvarilo. Ja moram reći da kada bi ostali subjekti revizije postupali po nalazima koje mi damo da bi onda u potpunosti revizija imala učinak onakav kakav je bio. Ja sam jako zadovoljna s time ali nastojat ćemo da da bude bolje. Ovdje ću samo naglasiti jedno da imamo sada jedan veliki posao, jedan veliki zadatak koji je proizašao iz Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata promidžba gradonačelnika, načelnika i župana. Rečeno je u Zakonu o financiranju političkih stranaka da se primjenjuju propisi i na lokalne jedinice, znači nezavisni kandidati, zastupnici. Izborno povjerenstvo je dalo tumačenje da moraju otvoriti svoj račun, da trebaju podnijeti privremeno izvješće sedam dana prije početka i na kraju nakon završenih izbora završno izvješće o financijskim transakcijama. I rečeno je da moraju imati sve ove podatke. Mi smo krenuli, isto je tako bilo rečeno da trebaju izvršna izvješća podnijeti izbornim povjerenstvima koja su ih dužna objaviti u lokalnim sredstvima priopćavanja. Mi smo to shvatili da je to ipak u lokalnim da svi vide i da je to za javnost sasvim dosta. Međutim, iz ovoga proizlazi da smo i mi nadležni pogledati ta financijska izvješća tu prikupljamo podatke. Došli smo do podatka da imamo tisuću 983 kandidata, da je bilo objavljeno niti jedna trećina tih izvještaja trećina tih izvještaja konačnih, da smo mi do sada prikupili tisuću 481 izvješće i dat ćemo podatke ovom Saboru. Tražili smo od izbornih povjerenstava da nam i za ostalih 460 dostave podatke kako bi ovaj Sabor a i javnost bili upoznati sa ukupnim troškovima izbora ovih lokalnih koji su sada. Vjerojatno će iz toga proizaći i naši nekakvi možda zahtjevi da se to na drugi način malo riješi, da se evo ured u tom dijelu. Nema nas baš previše, nema nas dosta, smanjuje se broj revizora jer odlaze na druga radna mjesta kako bi mogli obaviti redovne svoje poslove. To samo radi informacije jer će ta informacija doći pred ovaj Sabor kad mi napravimo te poslove. Hvala vam Hvala lijepo. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a uvažena kolegica zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite kolegice Zgrebec.

Za njihovo funkcioniranje zakonom se propisuju između ostalog i izvori financiranja i nadzor nad njihovim financijskim poslovanjem, pa tako i naš Zakon o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata regulira stjecanje prihoda, zabranu financiranja i pogodovanja, nadzor nad financijskim poslovanjem te kaznene odredbe, dakle to su najvažniji dijelovi ovog zakona na kojem se temelji i državna revizija. Političke stranke mogu stjecati po tom zakonu prihode od članarina, donacija, prodaja, propagandnog materijala, imovine, državnog proračuna, proračuna lokalnih jedinica A financiranje političkih stranaka mora biti usklađeno s programom same stranke a nadzor nad njihovim poslovanjem vrši Državna revizija i Porezna uprava. Porezna uprava. Dakle, stranke su obvezne izvještavati javnost o svom poslovanju na zakonom propisani način a Državna revizija evo upravo kroz svoja izvješća o kojima mi danas raspravljamo to također čini. Raspravljamo zapravo danas o drugom revizorskom nalazu Državne revizije a iz njihovog izvješća može se iščitati napredak kod većine političkih stranaka. samo je jedna stranka zapravo dobila bezuvjetno mišljenje. Ovom revizijom obuhvaćeno je 11 parlamentarnih stranaka i od njih ukupno čak 6 stranaka je dobilo bezuvjetno mišljenje. Revidirani su prihodi u kojima dominiraju prihodi iz državnog proračuna i jedinica lokalne samouprave. One od ukupnih 114 milijuna kuna sudjeluju sa 86 milijuna ili preko 75%. Ocjenjujemo da je dobro da političke stranke u ovom vremenu većim dijelom svoje prihode ostvaruju iz poreznih prihoda, dakle iz proračuna što državnog što lokalnih jedinica, jer mi još uvijek razvijamo i parlamentarni sustav i stranački sustav. U izvješću se navodi da su najznačajnija područja u kojima su utvrđene nepravilnosti odnose na planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode i rashode, nakon prve revizije poslovanja kad je, kao što sam rekla, tek jedna stranka imala bezuvjetno mišljenje, učinjen je značajan napredak u vođenju poslovanja što govori i podatak da je 6 stranaka dobilo bezuvjetno, a 5 stranaka uvjetno Nepravilnosti se odnose, kao što je i državna revizorica rekla, na izradu godišnjeg programa rada koji nisu usklađeni sa financijskim planom, zatim na kontrolu knjigovodstvenih dokumenata od strane zakonitog predstavnika, na popis imovine, na evidenciju članarina i donacija, na obračun amortizacije i još neke kao što je i obračun poreza i doprinosa. Za neke od ovih nepravilnosti propisane su Zakonom o financiranju političkih stranaka i određene kazne u financijskim iznosima pa će se iza iza ovog revizorskog nalaza vidjeti hoće li neka od političkih stranaka platiti i financijsku kaznu. SDP je u postupku postupio zapravo prema svim nalozima i preporukama iz prethodnog revizorskog nalaza. Preporuke Državne revizije za našu stranku su bile i instruktivne i korisne, jer smo već u ovom drugom revizorskom nalazu za 2008. godinu dobili bezuvjetno mišljenje. Izvješće Državne revizije o poslovanju parlamentarnih političkih stranaka i nezavisnih zastupnika jest zapravo i informacija javnosti kako posluju političke stranke i na što troše svoje prihode. To je informacija koliko je trošenje političkih stranaka sukladno njihovih političkim programima, ali i istupima njihovih političara kada se govori o programu i o financiranju pojedinih aktivnosti koje te stranke provode. Klub SDP-a prihvatit će Izvješće Državne revizije o obavljenoj reviziji poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2008. godinu. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite, zastupniče.

Na početku izlaganja u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice želim reći da će klub Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2008. godinu, a iz izlaganja koje slijedi bit će jasno zašto takva odluka. Na prvom mjestu želim istaći da se pred nama nalazi uobičajeno kvalitetno i stručno pripremljeno izvješće Državnog ureda za reviziju. Ovaj put za jedno relativno novo područje koje obrađuje državna revizija, a to su financijski izvještaji poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Kažem relativno novo područje čiji rad kontrolira Državni ured za reviziju zbog toga što je ovo tek drugo ovakvo izvješće o obavljenoj reviziji, a u skladu s odredbom članka 20. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata iz 2007. godine. Navedeni zakon uređuje način i uvjete stjecanja sredstava za rad političkih stranaka te nadzor i transparentnost stjecanja i trošenja tih sredstava, a iste odredbe koje se odnose na dobrovoljne priloge, donacije, zabranu financiranja i pogodovanja te nadzor i financijsko poslovanje odgovarajuće se primjenjuju i na nezavisne liste i kandidate. Zakonom je propisano da nadzor nad financijskim poslovanjem političkih stranaka provode upravo Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija u prvom polugodištu svake kalendarske godine za prethodnu godinu što smo upravo i vidjeli iz ovog izvješća. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji nadležnost ureda odnosi se na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata kojom su obuhvaćeni kao prvo djelokrug rada i unutarnje ustrojstvo političkih stranaka. Nadalje, računovodstveno poslovanje i planiranje, novčana sredstva, prihodi i rashodi te cjelokupno poslovanje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Ciljevi revizije bili su provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, nadalje provjeriti primjenu zakona i drugih propisa vezanih uz organizaciju i financijsko i računovodstveno poslovanje. Zatim provjeriti pravilnost stjecanja prihoda, provjeriti pravilnost izvršenja rashoda, odnosno jesu li financijska sredstava korištena isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih programom i statutom i na kraju provjeriti pravilnost izvršenja drugih transakcija. Prema svemu sadržanom u ovom izvješću držim da su ciljevi revizije uspješno ostvareni. Mišljenje revizije izražava se u standardiziranom obliku u skladu s INTOSAI revizijskim standardima i može biti bezuvjetno što je najbolja ocjena, nadalje uvjetno, nepovoljno i suzdržano. Revizijom su obuhvaćene političke stranke koje su tijekom 2008. godine imale zastupnike u Hrvatskom saboru, a to su, da podsjetim, Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska narodna stranka, Liberalni demokrati, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Hrvatska stranka prava, Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje, Istarski demokratski sabor, Samostalna demokratska srpska stranka, Socijal-demokratska partija Hrvatske i Stranka demokratske akcije Hrvatske. Također, revizijom su obuhvaćeni i financijski izvještaji poslovanja za 2008. godinu sljedećih nezavisnih zastupnika: gospođe Zdenke Čuhnil, gospodina Nazifa Memedija, gospodina Furia Radina i gospodina Deneša Šoje. Smatram da posebno u ovom izvješću treba reći nešto o prihodima, a koji su prema odredbama Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata koje političke stranke mogu stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije različitih stranačkih manifestacija i iz državnog proračuna što smo vidjeli da je najveći izvor prihoda, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, od imovine u njihovom vlasništvu i drugih prihoda. Političke stranke su tijekom 2008. godine ostvarile prihode u ukupnom iznosu od 114 milijuna i 456 kuna, a prema financijskim izvještajima ukupni prihodi nezavisnih zastupnika za 2008. godinu iznose milijun 756 kuna, a odnose se na prihode iz državnog proračuna za redovan rad i prihode od financijske imovine. Ne želim ovom prilikom ulaziti u detalje svih pojedinačnih izvještaja i nalaza, ali treba konstatirati da je poslovanje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika poboljšano u odnosu na prethodnu 2007. godinu, pa su tako izražena mišljenja Ureda za državnu reviziju daleko bolja. O financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka za 2008. godinu izraženo je 6 bezuvjetnih i 5 uvjetnih mišljenja. Smatram da treba istaći ovdje stranke koje su dobile najbolju ocjenu u ovom nalazu. Znači, bezuvjetna mišljenja. To je Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska seljačka stranka, Hrvatska stranka prava, Istarski demokratski sabor, Socijaldemokratska partija Hrvatske i stranka Demokratske akcije Hrvatske. Uvjetna mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju izražena su za sljedeće stranke. To je Hrvatska narodna stranka liberalni demokrati, Hrvatska socijalno liberalna stranka, Hrvatska stranka umirovljenika, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje i Samostalna demokratska srpska stranka. O financijskim izvještajima i poslovanju svih nezavisnih zastupnika za 2008. godinu izražena su bezuvjetna mišljenja. Na kraju, uz čestitku svima koji su zaslužili bezuvjetna mišljenja očekujemo i nadamo se da će i ostale političke stranke uložiti dodatni napor u svom poslovanju i financijskim izvještajima kako bi otklonile uočene nepravilnosti. još jednom ponavljam da će Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice prihvatiti u cijelosti Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za 2008. godinu. Zahvaljujem. Hvala lijepo kolega Huška. I treći klub koji se prijavio za raspravu, odnosno u ime kluba HSS-a uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite kolega Grčić. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena glavna državna revizorice, kolegice i kolege zastupnici. Dozvolite mi da prije svega u ime kluba Hrvatske seljačke stranke zahvalim Državnom uredu za reviziju na dolasku i izvršenom financijskom pregledu poslovanja stranke, te ukazanim propustima u našem radu. Iako je na prvi nalaz i na drugi dolazak Državnog ureda za reviziju velika pomoć u otklanjanju propusta, ali što je još važnije velik je to doprinos u promjeni percepcije naše javnosti o radu političkih stranaka. Vjerujemo da će se percepcija javnosti tijekom narednih godina bitno mijenjati u pozitivnom smislu o radu političkih stranaka za što će u velikoj mjeri svoj doprinos dati vjerujem i budući nalazi nalazi revizije, jer sam uvjeren da će u njima svake godine biti sve manje nedostataka. Revizija je utvrdila u svome pregledu određeni stupanj istinitog, objektivnog, financijskog poslovanja stranke u namjeri da provjeri istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, kao i pravilnost stjecanja prihoda i pravilnost rashoda. Kao što smo i očekivali vidljiv je napredak u urednom financijskom poslovanju stranke u 2008. godini u odnosu na nalaze iz 2007. godine. Bezuvjetni prolaz od revizora za poslovanje govori o smanjenim nepravilnostima u poslovanju. Jedan od razloga za izvršenje revizije i utvrđivanje korištenja financijskih sredstava isključivo za realizaciju programa rada stranke temeljenog na statutu stranke. U raspravi ćemo istaći samo neke specifične primjere bez namjere pravdanja nekih od propusta. I zbog toga si moramo postaviti neka pitanja kao što je što je program rada političke stranke, iz čega on proizlazi, koliko je on stalan i u kojoj mjeri podložan stalnim i čestim promjenama. Program rada političke stranke ne smije se promatrati kao program rada neprofitne udruge građana ili neke sportske udruge u kojoj je kalendarom natjecanja određeno mjesto, vrijeme i sudionici natjecanja, pa se sukladno tome mogu točnije predvidjeti i potrebna financijska sredstva. Program rada političke stranke u velikoj mjeri pretpostavlja i eventualne moguće događaje u toku godine i njega se može izraditi, ali su također moguća i velika odstupanja od tog programa. Željeni program ne mora se ostvariti radi određenih političkih okolnosti i drugih nepredviđenih društvenih događanja na koje politička stranka ne može utjecati. U takvim okolnostima jasno je da će i nalaz Državnog ureda za reviziju ukazivati na određene nepravilnosti. Jer troškovi stvoreni na temelju programa rada su utrošeni na nešto drugo od planiranog, odnosno utrošeni su sukladno novonastaloj potrebi. Koje su to situacije? Prije svega su to izvanredni izbori općina, gradu ili županiji. Koja politička stranka može u svoj program staviti i takve događaje, jer u preko 550 općina i gradova se odvijaju određeni procesi iz kojih često puta kao završna aktivnost proizlazi i potreba za održavanjem prijevremenih izbora zbog određenih okolnosti. Iz ovog primjera se vidi da plan rada stranke ovisi o niz elemenata koje se ne može predvidjeti i na koje se ne može utjecati jer plan rada kod nas nije puki zbir određenih događaja prema kojima se mogu planirati i financijska sredstva, što znači program rada političke stranke ipak je specifičan program i na određeni način predstavlja dokument podložan stalnim promjenama, a uvjeren sam da će te činjenice uvažiti i Ured državne revizije. Percepcija javnosti je da su političke stranke korumpirane i da se korupcija u velikoj mjeri odvija u političkim strankama. Namjera mi je ukazati na jedan detalj iz nalaza gdje smo učinili određeni propust, a odnosi se na potpuno ispunjavanje uplatnica za plaćanje mjesečne članarine od svega 2 i pol kune. Ovdje se jasno uočava da su troškovi uplatnice njezinog ispunjavanja i izrade veći od samih dvije i nepobitna je činjenica da taj iznos ne može biti izvor korupcije. Treći propust na koji nam se ukazuje neispunjavanje neupisivanje spomenika Stjepanu Radiću podignutom u gradu Zagrebu u vlasništvu HSS-a, odnosno kao osnovno sredstvo rada. Izradu i postavljanje spomenika financiralo je članstvo stranke, postavilo spomenik na javnu površinu građana grada Zagreba, kao i građanima cijele Republike Hrvatske. Mišljenja smo da postupak evidentiranja spomenika ne bi trebao biti isti kao i sa drugim osnovnim sredstvima za rad, kao što su računala, namještaj, kompjuteri ili drugo. o detalju još iz nalaza 2007. godine. I ovo je primjer koji govori o specifičnostima u radu političkih stranaka, koji će vjerujem u sljedećim nalazima državna revizija uvažiti i uzeti u obzir kod ocjenjivanja rada političkih stranaka i time doprinijeti u percepciji stavova građana o radu i djelovanju političkih stranaka. Izvješća koja je izradila stranka pružila su točan i istinit i pouzdan pregled izbora sredstava, te prihoda i rashoda i time ispunila uvjete propisane uredbom o računovodstvu kao i drugim zakonskim propisima. Mi u Hrvatskoj seljačkoj stranci otklonili smo nedostatke navedene u nalazima revizije i uvjereni smo da će tih nedostataka u narednim izvješćima biti još manje. Mi u HSS-u smatramo da građani imaju pravo znati kako mi upravljamo svojim novcem, jer tim načelom, načelom dobrog gospodara utjecat ćemo i na trošenje novaca sutra naših poreznih obveznika. da će se percepcija javnosti u radu i poslovanju političkih stranaka mijenjati u pozitivnom smjeru. Klub Hrvatske seljačke stranke podržat će izvješće o obavljenoj reviziji. Hvala lijepa. Hvala lijepo kolegi Grčiću. Završili smo s raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačne prijave. Uvaženi kolega Gordan Maras. Nema ga. Onda gubi pravo na raspravu. I druga prijava je uvažena kolegica Nadica Jelaš. Izvolite kolegice. **Jelaš, Nadica (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, glavna državna revizorice sa kolegice i kolege. Ova izvješća o obavljenoj reviziji političkih stranaka, poslovanja političkih stranaka i nezavisnih zastupnika po meni su izuzetno važna, prvenstveno iz razloga što političke stranke troše, kao što znamo, javni novac i porezni obveznici dakako imaju pravo znati da li one to čine na zakoniti način. Naime u 2008. godini prihodi 11 parlamentarnih političkih stranka čije je poslovanje bilo predmetom državne revizije, iznosili su 114 milijuna kuna. S tim da su čak tri četvrtine tog novca, dakle od 4 kune, 3 kune su potjecale iz proračuna, 46% ostvarenih prihoda alimentirao se iz državnog proračuna, a daljnjih 30% iz proračuna lokalnih jedinica. Još veća ovisnost o novcu poreznih obveznika evidentna je kod nezavisnih zastupnika. Naime, nezavisni zastupnici, njih četvoro, raspolagalo je s 10-ak puta manjom svotom prihod nego što je to bilo kod političkih stranaka, dakle oni su oprihodovali negdje oko 1,4 milijuna kuna, s tim da je gotovo cjelokupan iznos ovako ostvarenih sredstava dobiven upravo iz državnog proračuna. Kako je državna revizija ocijenila financijsko poslovanje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika. Od 11 revidiranih političkih stranaka njih 6 je dobilo bezuvjetno mišljenje, dok je 5 stranaka dobilo uvjetnu ocjenu i već po tome se vidi jedan značajan napredak, jer znamo da je u 2007. godini bezuvjetno mišljenje dobila samo jedna politička stranka. U 2008. godini nezavisni zastupnici svi su redom dobili bezuvjetna mišljenja. Ono što je potrebno ovoga trenutka pohvaliti, to je činjenica da su dvije najveće političke stranke koje raspolažu s više od dvije trećine ukupnih financijskih sredstava parlamentarnih političkih stranaka dobile bezuvjetna mišljenja. Očito je dakle da stvari idu nabolje, a tome u prilog govore i podaci o broju naloga i preporuka kojima Ured državne revizije nalaže političkim strankama otklanjanje određenih nepravilnosti koje se eto utvrde u postupku revizije. Naime u 2007. revizija je dala 63 takva naloga, a u 2008. svega 20., uz napomenu da je čak 6 od tih datih naloga išlo, dakle možemo reći gotovo svaki treći, išao na adresu jedne te iste političke stranke. Riječ je o HSLS-u. Interesantno je da je ista stranka i u 2007. godini dobila najveći broj takvih naloga, čak njih 11, s tim da je samo manji broj naloga i izvršila, dok po S druge strane, i kad se o ovome govori, dakle o tim nalozima vrijedi naglasiti da dvije velike političke stranke u 2008. godini nisu dobile niti jedan nalog ili preporuku za otklanjanje nepravilnosti, i to zapravo govori o njihovoj ozbiljnosti i o njihovoj odgovornosti u raspolaganju novcem hrvatskih poreznih obveznika, dakle hrvatskih građana i o njihovoj volji da urede svoje financije i učine ih transparentnima. Nezavisni zastupnici dobili su u 2007. godini ukupno 6 naloga i preporuka, i po svima njima su postupili, što je rezultiralo time da je u 2008. izdan svega jedan nalog za ispravak nepravilnosti. Svi ovi podaci koje sam iznijela u svojoj raspravi ukazuju na jedan veliki edukativni značaj Državne revizije, što iz godine u godinu rezultira značajnim smanjenjem broja nepravilnosti i nezakonitosti u financijskom poslovanju većine političkih stranaka, s izuzetkom nekoliko njih koje su još eto uvijek tvrd orah. Jednom riječju počela se eto ostvarivati svrha donošenja Zakona o financiranju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika, a to je više reda u financijama političkih stranaka, više transparentnosti u raspolaganju novcem hrvatskih građana, a u konačnici sve to bi trebalo polučiti i više povjerenja i bolju percepciju političkih stranaka od strane hrvatskih građana. Hvala lijepa. Hvala lijepo uvaženoj kolegici. Da li se predstavnica predlagača želi završno obratiti? Može. Evo.

ne razumije se./… prodiskutirala o tome kako se ponavljaju nalazi, nama dobro dođe. Jer uvijek pokušamo to primijeniti i poboljšati naš način rada. Primjerice rečeno je ako se ponavljaju nalazi, zašto sada ne bi dali drugo mišljenje, mi smo sada to uzeli, ako netko ponavlja, znači ne može više dobiti uvjetno nego dobiva drugo mišljenje. Tako da se ovdje danas zahvaljujem. Još bih ovdje danas naglasila da za nas to znači jako puno, moji kolege iz Europske unije s kojima smo i mi s njima u kontaktnom odboru nama pomalo zavide jer većina njih ne može obavljati reviziju političkih stranaka. Većina revizija, pa čak i ovi koji su nama bili mentori iz Velike Britanije, ne obavljaju, ne rade, to rade neki drugi odbori na neki način se to pravda, tako da je za našu javnost ja mislim jako puno. Što se tiče revizija koje mi radimo za načelnike i gradonačelnike to je jedan veliki, ogroman posao ali mislim da je isto za javnost jako bitan ali smo si dali puno truda da Sabor izvijestimo tako da Sabor može predstaviti javnosti i te troškove. A jedino, evo ja moram reći da mi se smanjuje broj zaposlenika, kod mene je kao i kod svih drugih, ne može se zapošljavati, pa smo svake godine zapošljavali do 10 novih pa smo ih na neki način osposobljavali. Nadam se da ćemo u sljedećem razdoblju to moći činiti, hvala vam još jedanput na potpori. Hvala. Zaključujem raspravu.